Otvaram sjednicu. Na dnevnom redu je - Konačni prijedlog Zakona o preuzimanju dioničkih društava, drugo čitanje, P.Z.E. br. 728 Predlagatelj je Vlada, drugo čitanje. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, financije, državni proračun i Europske integracije. Državni tajnik Ministarstva financija Ante Žigman će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče! **Žigman, Ante** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo zastupnici. Vlada Republike Hrvatske predlaže u drugom čitanju Konačni prijedlog Zakona o preuzimanju dioničkih društava. Konačni prijedlog Zakona o preuzimanju dioničkih društava predlažemo sukladno postupku kod donošenja za drugo čitanje nakon što je Hrvatski sabor na 26. sjednici u srpnju ove godine prihvatio u prvom čitanju Prijedlog zakona o preuzimanju dioničkih društava. Konačni prijedlog izrađen je na način da su prihvaćene primjedbe u vezi nomotehničkog uređenja odnosno pravnog izričaja pojedinih odredbi koje je iznio Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora. A Odbor za europske integracije i Odbor za financije i državni proračun nisu imali primjedbi. Također je zakon u potpunosti iskomuniciran budući da se ovdje radi o jednom od zakona kojim se dakle,

bitnih primjedbi. Ono što bih rekao i ponovio i što je vrlo važno za ovaj zakon dakle, ovaj zakon možda dolazi u jednom vrlo važnom trenutku u hrvatskom financijskom sustavu. Naime, u trenutku kada su hrvatski građani prilično zainteresirani za dioničko, za pitanje dioničarstva, kada hrvatski građani dakle u velikom broju se odazivaju na inicijalne javne ponude, ovaj zakon na određen način poboljšava i osigurava zapravo njihov status kao malih dioničara. Pa je tako cilj i svrha ovog zakona dakle dodatno osnažiti i stvorit zakonodavni okvir za provođenje postupka preuzimanja koji će biti usklađen sa odredbama direktive 2004/25 implementirani osnovna načela postupka preuzimanja. Dakle, da se ne može dogoditi preuzimanje u kojem zapravo hrvatski građani odnosno mali dioničari nisu u, nemaju svoj udio. Osigurati jasnoću i transparentnost. Dakle, da osiguramo da se unutar i za vrijeme preuzimanja ne dogodi situacija dakle da se provede preuzimanje netransparentno dakle da ga mali dioničari nisu mogli ili nisu znali zaštititi interese svih dioničara, posebno onih s manjinskim udjelima u slučaju stjecanja kontrole nad njihovim društvom. Osigurati ovlasti nadzornoj instituciji. U ovom slučaju za preuzimanje dioničkih društava i za takav proces, takvu proceduru nadležna je Hrvatska agencija za nadzor nebankarskih financijskih institucija. Stvoriti, smanjiti opseg zloupotrebe povlaštenih informacija. Dakle, u ovom slučaju kad se radi o preuzimanju dioničkih društava obično mali dioničari su oni koji nemaju dovoljno informacija u tom smislu. Ovaj zakon bi trebao osigurati dakle da se smanji taj opseg zloupotrebe povlaštenih informacija odnosno da u potpunosti nestane. Osigurati pravovremeno obavještavanje dioničara o uvjetima ponude za preuzimanje, a isto tako i obvezu uprave ciljnih društava na pravovremeno obavještavanje i zaposlenika o svim saznanjima, činjenicama ili pregovorima vezanim uz preuzimanje. Dakle, da se ne dogodi da zaposlenici kojima je naravno vlasnik na kraju krajeva izuzetno važan za njihov opstanak u firmi, dakle da ne znaju što se u njihovom poduzeću, njihovoj kompaniji dešava. I u tom smislu ovaj zakon provodi dodatnu zaštitu i osigurava dakle da se proces za njih transparentno provede. Obvezati uprave društva dakle koji se ciljaju, koji se preuzimaju na objavljivanje obrazloženih mišljenja o ponudi za preuzimanje, razlozima na kojima se to mišljenje temelji, uključujući razmišljanja o učincima ponude na sveukupne interese društava a posebno na zapošljavanje. Dakle, u tom smislu također se dodatno osnažuje sigurnost zaposlenika i malih dioničara u cilju odnosno u procesu preuzimanja dioničkog društava. Osigurati uvjete kako bi se ponuditelju omogućilo stjecanje kontrole nad ciljnim društvom te u tom smislu urediti ograničenja prijenosa dionica, ograničenja prava glasa, posebna prava i naravno obrambene mjere. Predvidjeti obeštećenje za dionice koje su predmet ponude. I u slučajevima kada dioničari pretrpe gubitak radi ukidanja prava. I također odredbe ovog zakona uskladiti sa odredbama drugih zakona iz područja trgovačkih društava i zakona koji uređuju trgovanje vrijednosnim papirima. Ono što je najvažnije dakle da se predlagatelj Vlada, u ovom zakonu rukovodi načelima koja su usmjerena zaštiti interesa svih, posebno manjinskih dioničara i zaposlenika da osiguraju jednako tretiranje manjinskih dioničara, da se osiguraju pravične i pravedne cijene u postupku preuzimanja, dakle da se ne preuzmu društva i da na način da manjinski dioničari budu dovedeni pred gotov čin sa izuzetno niskim cijenama uzmi ili ostavi, a onda kasnije većinski dioničar određuje da li će uopće biti dividende, neće biti dividende. I zapravo njihova dionica nakon toga gotovo ništa ne vrijedi. Jasno propisivanje postupka preuzimanja, osiguravanja transparentnosti pravovremenim obavještavanjem svih sudionika u postupku preuzimanja. Dakle, i manjih dioničara i javnosti nadzornih institucija i na kraju krajeva ono što je najvažnije zaposlenika. Donošenjem ovog zakona dakle postupak preuzimanja javnih dioničkih društava uskladit će se s pravnom stečevinom Europske unije i europskim standardima na ovom području. To se osobito odnosni dakle na provedbu načela i obveze koje proizlaze iz direktive Europske unije iz 2004. godine broj 25. Evo toliko od predlagatelja. Hvala lijepa. Hvala. Odbori? Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika IDS-a, poštovani zastupnik Damir Kajin. Poštovani gospodine predsjedniče, cijenjeni predstavnici Vlade, uvažena gospodo zastupnici! Ma, izuzetno je bitan zakon pa i zbog trenutka u kojem se donosi. Znači zbog svih tih političkih, gospodarskih, ne znam, međunarodnih itd. implikacija. Nekoliko je tih bitnih izmjena i ja ću na neki način ići između ostalog redom. Sada vidimo da uprava, nadzorni odbor dioničkog društva koje je dobilo ponudu za preuzimanje, smjeti će tražiti i druge ponuditelje kako ih se inače popularno naziva "bijele vitezove" za koje smatra da bi bili primjereniji vlasnici napadnutog društva u odnosu na sadašnje kondicije ovog zakonskog prijedloga. Takva odredba u konačnom prijedlogu novog Zakona o preuzimanju dioničkog društva jedna je u odnosu novosti u odnosu na dosadašnji zakonski prijedlog iz godine 2002. U tom zakonu i dalje je ostala zabrana upravi, nadzornom odboru ciljanog društva da nakon zaprimanja obavijesti o ponudi za preuzimanje povećavaju temeljni kapital da sklapaju poslove izvan redovnog poslovanja, da ugrožavaju poslovanje društva te ometaju ili ili onemogućavaju postupak preuzimanja. No traženje drugog ponuditelja stoji u prijedlogu ne smatra se takvim zabranjenim djelovanjem. I na neki način to je zasigurno i najznačajnija novost u ovom zakonskom prijedlogu. Od donošenja ovog zakona u srpnju 2002. godine, znači do kraja 2006. godine u Hrvatskoj je bilo 150 preuzimanja dioničkih društava. Za njihove dionice, za tih 150 društava od 2002. do 2006. isplaćeno je 15,3 milijarde kuna. Od toga je jasno najveći dio isplaćen 2006. kada je Bar preuzeo dionice Plive u nadmetanju s Actavisom. Kako je to otprilike izgledalo po godinama? 2002. dogodila su se deset preuzimanja dioničkih društava. Preuzeta su sa iznosom od 303 milijuna kuna. 2003. bilo je trideset i pet preuzimanja društava i ukupno je isplaćeno 473 milijuna kuna. 2004. imamo trideset preuzimanja, isplaćeno je 244 milijuna kuna. 2005. dogodila su se četrdeset i tri. Ukupno je isplaćeno 195 milijuna kuna ili svega 195 milijuna kuna, to je negdje oko 25 ako toliko eura a 2006. isplaćeno je čak 14 milijardi i 77 milijuna 77 milijuna kuna, a rekoh da je gro tog financijskog angažmana ticalo se upravo preuzimanje Plive. Mogu reći da neke pouke, nedoumice iz tog slučaja evo sad su ponuđena i pretočena pardon u neka zakonska rješenja u ovom zakonskom prijedlogu. Prema prijedlogu zakona fizička ili pravna osoba obvezna je objaviti ponudu za preuzimanje kod neposredno ili posredno samostalno ili djelujući zajednički kada kada stekne znači te dionice s pravom glasa ciljanog društva, tako da zajedno s dionicama koje je već stekla prijeđe prag od 25% dionica s pravom glasa. Znači, to je onaj kontrolni prag. Nakon toga praga ponuda za preuzimanje mora se objaviti kad se stjecanjem dionica poveća postupak prava glasa za više od 10%. To je znači onaj dodatni prag. Ponudu za preuzimanje je obvezno objaviti je kad se stječe manje od 10% dionica ako se tim stjecanjem prelazi onaj prag od 74% prava glasa ili kako se inače zove konačni prag. Ponuditelj o nastanku obveza objavljivanja ponude mora odmah obavijestiti HANFA-u, mora odmah obavijestiti ciljano društvo, mora odmah obavijestiti javnost, mora odmah obavijestiti i burzu. Obavijest se mora jasno bez odgode dostaviti i u slučaju dobrovoljne ponude za preuzimanje. Ciljano društvo s druge strane mora odmah javiti da je dobilo ponudu odnosno dati izjava u svojim odnosima s ponuditeljima. HANFA može zatražiti nečiju izjavu o namjeri preuzimanja ako primijeti da situacija na tržištu kapitala ukazuje na moguće preuzimanje, i to je isto tako bitno i nju treba zapravo u tom smislu osposobiti da može aktivno pratiti ono što se dešava na tržištu kapitala. Čak i ako se takva namjera primijeti u nečijoj komunikaciji sa javnošću jasno je da bi HANFA morala odmah apsolutno trenutno reagirati. Po sadašnjem zakonu, i to je isto jedna novina, ponuditelj dionice je bivao obvezan platiti u novcu a prema ovom novom zakonskom prijedlogu može ponuditi novac, može ponuditi zamjenske dionice, može čak i ponuditi kombinaciju novca i tih dionica. No, ako dioničari društva koji se preuzima ne žele zamjenske dionice e onda taj ponuditelj mora imati financijskog kapaciteta da može jasno njihova očekivanja isplatiti u novcu. Novosti ima i o propisanim sadržajima ponude. I ono što je bitno o čemu je također govorio državni tajnik. U buduće bi mišljenje o ponudi za preuzimanje davala uprava, ne više nadzorni odbor kako to regulira postojeći zakonski prijedlog. Mišljenje uprave kao što smo čuli mora se predočiti i radnicima a zaprimi li njihov odgovor uprava ga je dužna priložiti jasno uz svoju izjavu. Ja ne znam da li je ovo rješenje najbolje ili bi trebalo ostati na postojećem bez obzira kakva je možda praksa u zemljama u našem okružju jer često najbolja zakonska rješenja koja prenosimo u pravni ustroj Republike Hrvatske kada se suoče sa našom inventivnošću na ovim prostorima na kraju počinju funkcionirati na način kako jednostavno donosioci tih zakonskih rješenja ne bi željeli ili jednostavno nismo očekivali. Detaljno su uređeni i uvjeti i rokovi pod kojima se ponude podnose. Ponuda za preuzimanje vrijedit će dvadeset i osam dana, konkurentska ponuda za preuzimanje može se podnijeti najkasnije deset dana prije isteka trajanja ponude za preuzimanje i bez konkurentske ponude moguće je povisiti cijenu iz ponude za preuzimanje i u tom slučaju nova cijena mora biti najmanje 2% viša od one prethodne. Rekoh na samome početku da je ovaj zakon izuzetno bitan radi trenutka u kojem se kao takav donosi. U ovom trenutku u državi Hrvatskoj pretpostavljam ima sigurno 600, možda 700 tisuća tih malih dioničara nakon ovog stampeda na dionice T-HT-a koje upisuje gotovo njih 370 tisuća građana Republike Hrvatske. Ja samo želim reći da te male bi bilo doista katastrofalno oporezivati. U Njemačkoj recimo ne postoji porez na kapitalnu dobit za držanje dionica preko godinu dana i to ako se radi jasno u privatnom računu iako portfelj ne sadrži više od 1% ukupnih ukupnih dionica neke tvrtke. Znači kapitalnu dobit neka plaćaju veliki igrači ne mali. U pravilu danas mladi ljudi koji indirektno na takav neki način počinju štedjeti novac nadajući se da će na jednom paketu zaraditi nekoliko tisuća kuna i možda sa time pokriti minus na svom tekućem računu. Porez se inače u Njemačkoj plaća na neto vrijednost kapitalne dobiti, znači na razliku između zarađenih i izgubljenih sredstava na tržištu kapitala. Znači ako Hrvatska preuzme njemački model rezultati znamo da će biti više nego skromni Hrvatska ne treba uvoditi za male, za velike da, apsolutno za velike da ali za male ne tu vrst poreza nego Hrvatska, Hrvatskoj treba revizija pretvorbe i da već netko postavi pitanje kako su pojedinci devedesetih godina bez ijedne kune dolazili do najreprezentativnije hrvatske imovine. Međutim bojim se da od toga neće biti ništa. Dvije trećine ovih koji su stjecali kroz pretvorbu taj svoj, taj svoj, taj svoj, naš kapital koji su normalno prebacili na svoje račune već su taj kapital ili tu imovinu prenijeli na treće osobe, ušli su u neke nove poslove. I danas njima mi možemo samo staviti sol na rep. Što će biti, i to si trebamo postaviti pitanje sutra kada se proračun ne mogu, ne bude mogao više prodavati prodajom javnih dobara? Prodali smo u ovoj zemlji sve što vrijedi. Gotovo sve što smo imali. Ostala nam je «Croatia osiguranje», Poštanska banka. Taj sustav treba sačuvati radi monetarne neke neovisnosti. Ostao nam je HEP. Ako to prodamo šta ćemo biti doli kolonija. Ajde da vidim tko bi uzeo naše brodogradilišta. Danas čitam jedan podatak da samo ovo brodogradilište u Splitu na današnji dan duguje preko dvije milijarde i 500 i nešto milijuna kuna. A samo kroz prošlu godinu brodogradilište u Splitu pokušalo se sanirati sa milijardu i 700 milijuna kuna. Ono u Rijeci sa milijardu i 700 milijuna kuna. Kraljevicu sa 220, a Brodotrogir sa 640 milijuna kuna. Jasno Uljanik nije dobio po tom osnovu sanacije niti jedne lipe. Imamo gospodo na današnji dan 31 milijardu EUR-a vanjskoga duga. Samo ove godine za pokriće vanjskog duga, nije bitno da li je riječ o dugu države, javnih odnosno banaka trebat će isplatiti 7,8 milijardi EUR-a. Za 5 godina taj vanjski dug premašit će iznos od 40 možda 45 milijardi EUR-a, a u međuvremenu u tih 5 godina morat ćemo vratiti 30 milijardi EUR-a. Izvući ćemo se na kraju ako prodamo Hrvatsku elektroprivredu ali nakon toga lijepa naša više neće biti naša. I zato što prije treba ući u Europsku uniju. Znači još jedanput, ovaj zakonski prijedlog sigurno nije sporan. Ovaj zakonski prijedlog je kao takav posljedica i onoga o čemu sam govorio Plivinog preuzimanja, Barovog preuzimanja Plivinih dionica. Neka rješenja su apsolutno logična. Naša primjedba je da bi nadzornim odborima trebalo dati prednost glede ovog raspisivanja ponude za preuzimanje neko društvo. Ne upravama jer je upravo tamo taj vlasnički supstrat možda najbolje došao do izražaja, ali ostala rješenja su logična i utoliko mislim da zakonski prijedlog neće izazvati neke posebne nedoumice i mogao bi biti jedna, jedno korist, jedno korisno štivo za buduća preuzimanja trgovačkih društva u Republici Hrvatskoj. Hvala. Klub SDP-a poštovani zastupnik, potpredsjednik Doma Mato Arlović. Izvolite. Gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, državni tajniče. Dopustite prije svega nekoliko opservacija koje bi mogli nazvati načelne naravi. Ovaj Zakon o prijedlogu, o preuzimanju dioničkih društava kao i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima pa i zakon koji smo otvorili mogućnost koncentracije europskih društava koje smo donijeli do sada zapravo imaju za cilj pokušati stvoriti uvjete za okrupnjavanje kapitala i vlasnosti nad dionicama i dioničkim kapitalom u trgovačkim društvima kod nas i u Europi odnosno Europskoj uniji. S druge strane, a sve pod firmom kako to kaže ova uredba da se zapravo pojača konkurentska moć, moć tih društava odnosno tih poduzeća. Ja bih rekao i čini mi se da je tome kriva zapravo jedna velika zabluda koja polazi od toga da vlasništvo rješava sve. U suvremenom gospodarstvu ne rješava pitanje vlasništva nego upravljanja. Vlasništvo je pretpostavka da netko će upravljati nečim ili će ovlastiti nekoga da nečim upravlja vezano za poslovni odnos. I u tom pogledu treba ju rasvijetliti iz jednog drugog razloga. Što u isto vrijeme ovakva pravna rješenja otvaraju mogućnost zapravo preuzimanja slabijeg kapitala ili otvara mogućnost da jači guta malog. Za nas u tranzicijskim zemljama je ovo iznimno važno bez obzira što se moramo usklađivati s Europskom unijom jer mi s jedne strane vodimo u praksi ekonomsku i političku politiku daljnje privatizacije na način da jačamo tzv. građansko i radničko dioničarstvo kroz mogućnost da se javnom ponudom od HT-a otkupe dionice. Od strane građana do određenog iznosa sa povlaštenim cijenama. Od INA-e i tako dalje. u tom pogledu se čini da je to vrlo zgodno jer se zapravo veliki broj građana uključuje u kupovinu, u kupovinu dioničkog kapitala u takvim poduzećima. U isto vrijeme donosimo zakon po kojem će nositelji krupnog portfelja ili velikog portfelje ne moći preuzeti dionice tih nego imaju pravo preuzeti i ovi se ne mogu buniti osim što im pod zakonskim uvjetima moraju isplatiti određenu naknadu ili kako ovdje sada piše: «sada pravičnu naknadu» iako to kod zadnjeg zakona uz sve napore nismo mogli ugraditi. Treću stvar iz, koja iz ovoga sama po sebi slijedi jeste činjenica da će zapravo vrlo brzo i prije ulaska u Europsku uniju, a pogotovo nakon ulaska u Europsku uniju tzv. atraktivna poduzeća i poduzeća koja mogu biti nositelji razvoja u ovom dijelu svijeta, a pogotovo poduzeća i trgovačka društva koja će se baviti pitanjem osiguranja transporta energije, novih tehnologija i prijenosa informacija a to sve zapravo znači naša INA, naše telekomunikacije, Elektroprivreda u biti vrlo, vrlo brzo će objavljivat se ponude o preuzimanju portfelja malih dioničara. I u tom pogledu valja biti jasan i treba vidjeti način ne kroz ove zakone, nego možda donijeti posebni zakon kao lex specialis kako zaštiti i male dioničare u našim prilikama jer oni zapravo čine na neki način i nacionalni korpus vlasnosti u našim poduzećima. Na ovo pitanje moram posebice skrenuti pozornost da ne bi ispalo sutra da nismo znali, da ne bi ispalo da je to posljedica pritiska Europske unije i ekonomskog i ovakvog i onakvog, a zapravo vrata smo otvorili mi. I to moramo biti jasni i načisto. Ali ono što je isto tako jasno da moć ekonomska i financijska moć za preuzimanje ovih malih dioničara se ne nalazi u državnom proračunu, ne nalazi se u Vladi Republike Hrvatske nego se nalazi u onim trgovačkim društvima kojim raspolažu financijskim kapitalom, a koji su našom voljom predati u ruke vlasnike trgovačkog kapitala, odnosno financijskog kapitala stranke. I još uvijek postavlja se pitanje ako idemo u pretvorbe i privatizacije na jačanje dioničarskog kapitala malih dioničara, ako pokušavamo doći u poziciju da imamo takvu njihovu moć onda postavlja se pitanje kako je financijski i razvojno pratiti. Postoji li mogućnost napokon da jedan ogromni resurs nacionalnog bogatstva koji se zove štednja građana, koji se zove državni proračun, koji se zove sredstva proračuna i općina, gradova i županija, koji se zove sredstva javnih poduzeća u vlasništvu države i jedinica lokalne samouprave zapravo pokušamo s njima stvoriti posebne banke razvojne i komunalne banke koji će pratiti razvoj između ostalog naših jedinica lokalne i regionalne samouprave i pratiti razvoj i djelovanje malog kapitala pa i malih dioničara. Naravno, pitanje je u kojoj mjeri uopće u odnosu na devedesetpostotni financijski kapital koji je u vlasništvu stranaca to možemo izvesti. S tim da odmah hoću naznačiti, ni na kraj pameti nama u SDP-u nije da bi rekli da stranci ne trebaju ovdje imati kapital i vlasništvo. Dapače, neka dođu, sve u redu. Ali postoji pitanje da li mi imamo nekakvu potku, nekakvu polugu kako sa nacionalnog osnova ravnopravno konkurirati i dovesti se u poziciju da se taj financijski i drugi kapital kod nas ponaša po logici i po pravilima koje ponaša se u svojoj matičnoj zemlji. Nema smisla držati glavu u pijesku kao noj i ne vidjeti činjenicu da vlasnici tih istih banaka ili banke te majke, tih naših nazovi banaka, "naših" pod navodnim znacima zapravo u svojim zemljama sa sa puno nižom cijenom kapitala servisiraju svoje gospodarstvo, svoje građane, a kod nas uzimaju puno veću cijenu kapitala ili kamate iz jednostavnog razloga jer su u monopolskoj poziciji. Na to pitanje ili na ta pitanja moramo skrenuti pozornost s jedne strane. I s druge strane u isto vrijeme reći da ćemo podržati prijedlog ovog zakona jer je on bolji nego prethodni. On ipak ako već se mora preuzeti male dioničare po prvi puta unosi neke novine koje idu u korist malih dioničara, i to prije svega sa aspekta određivanje naknade koja bi se morala sada biti sada biti napokon ne samo da je odrediva nego određena. I radi se o tome da bude prvo jednaka, drugo da bude pravična, treće da ona prati ako ništa drugo prosječnu cijenu. Ovdje imamo prigovor u članku 16. ne smatramo da bi bilo dobro da prati prosječnu cijenu posljednje godine dana. Zašto ne uzeti prosjek na 3 mjeseca kao što je to recimo slučaj u Njemačkoj. Ali uzgred budi rečeno ovdje odmah skrećemo jednu posebnu pozornost da će nakon što stupi na snagu i počne se primjenjivati ovaj zakon kod nas vjerojatno će se i kod nas dogoditi da će neki fondovi ili banke kao što to radi i u Njemačkoj se posebice specijalizirati da otkupljuju dionice malih dioničara da bi zapravo ih mogli staviti u situaciju da se kod preuzimanja kad idu velika društva da preuzimaju te male dioničare. Dakle otvorit će se novi dodatni oblik ne samo financijskog poslovanja, nego ako hoćete i financijskog inžinjeringa. I u tom pogledu i to pitanje bi trebalo dodatno urediti o Zakonu o PIF-ovima i zakonima koji se odnose na banke. Dakle to je pozitivna strana i mi to podržavamo. Ali, odma u tom segmentu skrećemo pozornost i naznačujemo jednu činjenicu da nam nije jasna, ako već to podržavamo da se treba donijeti i unosimo to i sukladno dokumentima onda se postavlja pitanje a zašto u članku 61. stavku 1. kažemo da će sada postupci započeti oko preuzimanja nastaviti se po starom zakonu gdje se tamo kaže da će imati pravo na naknadu koja se određuje ili eventualno idu na sud da je utvrde. Mislim da je tamo nepovoljnije. I onda ako već to o tome idemo s tim više što u 61. stavku 2. se kaže ako se nastavlja postupak, odnosno ako se ide sa novim postupkom ili novom objavom onda će se primijeniti ovaj zakon. Pa ako je već tako zašto ne idemo u korist malih dioničara i već u stavku 1. kažemo da započeti postupci kad je u pitanju naknada itd. se trebaju primjenjivati odredbe ovoga zakona. Naravno pored ovih načelnih i konkretnih pitanja imamo i neka pitanja na koje želimo dodatno upozoriti, a onda i pojedinačne primjedbe u vezi s ovim zakonom koji je kažemo dobar, a naše pojedinačne primjedbe idu u tom pravcu da zapravo iskažemo jedan dio upozorenja, a s druge strane i neka stajališta koja bi mogla biti moguće koristi ako ne sada a ono u sljedećoj izmjeni i dopuni ovog zakona za njegovo korigiranje i poboljšavanje. Prvi je problem koji se javlja jeste zapravo sukob nadležnosti između dva suda. Naime agencija koja se, koja bi trebala provoditi zakon ili koja kako ovdje kaže treba vršiti nadzor nad zakonom, na što mi odmah imamo rezervu, jer zapravo vezano za provedbu zakona ovlast ima sama agencija i obaveze, s jedne strane. S druge strane svi postupci koji se vode pred agencijom su zapravo upravni postupci i svi sporovi koji iz toga proizlaze ako nisu zadovoljni rješavanjem sudionici u prvome i drugom stupnju završavaju na upravnom sporu, osim slučaja članka 49. kad se kaže ako ponuditelj ne objavi ponudu za preuzimanje pod uvjetima i načinima iz ovog zakona svaki dioničar ciljanog društva može putem mjesno nadležnog trgovačkog suda zahtijevati obavezno sklapanje itd. E sada tko je taj svaki dioničar koji, pa to je onaj mali dioničar ispod 5% ili ne znam već drugi. Gledajte sada se postavlja pitanje, zašto ovdje male dioničare tjeramo na trgovački sud umjesto da agenciju natjeramo da vodi spor za njih pred Upravnim sudom ili da sama to pitanje riješi u korist malih dioničara. Zašto? Ovo posebice naglašavam, zato što u isto vrijeme ako nema objave ovdje po članku 27. stavku 1., 3. itd. onda je to prekršaj za koji agencija naplaćuje sukladno članku 59. vrlo visoke kazne od takvih društava … /Ne razumije Pa ako već to naplaćuje zašto u tom rješenju o naplati kazne nije odmah naredila i da moraju od ovog malog dioničara preuzeti dionice po najpovoljnijim uvjetima koje su imali uz naravno prosječnu cijenu koja se stvori u protekloj godini. Nema nikakvog smisla tjerati ove male dioničare da vode spor pred trgovačkim sudom jer će na kraju krajeva taj spor morati plaćati broj jedan, i broj dva, naravno da oni nisu pravno niti educirani niti imaju sredstava da angažiraju stručnjake da ih mogu za tako mali dionički kapital zapravo platiti. Prije svega tko su ti mali dioničari? Pa oni koji su uplatili, oni radnici naši i građani koji su uplatili one dionice sa popustima kao radnici po Zakonu o pretvorbi poduzeća ili ovi sada koji kroz javnu ponudu kao građani kupe ne znam 36 ili ne znam koliko tisuća kuna dionica. Prema tome očigledno da se radi o slabijoj strani i zbog toga to pitanje nije dobro riješeno i treba ga svakako dodatno riješiti. Drugi problem koji iz toga proizlazi jeste samo pitanje koje je vezano uz činjenicu da upravni sudovi nisu educirani za ovakvo postupanje. Jer upravni sudovi što je vrlo interesantno, bi zapravo trebali ocjenjivati zakon do postupanja uprave vezano za određene … /Ne razumije se./ … E sada ovdje se kaže da će agencija paziti na zakonitost, ali ako nije zadovoljna strana ona može voditi upravni spor, a to je nadležnost Upravnog suda. A šta će Upravni sud napraviti? U pravilu će utvrditi, nije dovoljno utvrđeno činjenično stanje, nisu pribavljeni ovakvi ili onakvi dokumenti, vratiti ponovno na postupanje agenciji. Jer mi nemamo zapravo nešto što bi bilo sud pune nadležnosti i tu je jedan ogroman problem. Ogroman problem. To će biti jedan od rak rana nefunkcioniranja hrvatskog pravosuđa, a ovakav zakon zahtjeva izmjenu Zakona o sudovima i drugačiji preustroj sudova i treba stvoriti zapravo od Upravnog suda ne samo sud na državnoj razini nego će se vjerojatno morati stvoriti makar na razini ne znam statističkih regija ili negdje više, gdje će on biti i sud pune nadležnosti, ne u pravilu, ne iznimno u ovakvim slučajevima i gdje će trebati riješiti konkretan spor do kraja vezano pogotovo sa aspekta zaštite zakonitosti. Naravno da bi se to moglo učiniti valja voditi računa i o još jednoj činjenici, da će on ući u dio nadležnosti trgovačkog suda i u tom pogledu taj dio treba posebice raščistiti i razgraničiti. Kada je u pitanju članak 47. stavak 1. gdje se kaže agencija nadzire primjenu odredbe ovoga zakona, mislim da je potpuno krivo postavljena. Ovdje treba glasiti: "agencija provodi ovaj zakon", a nadzor nad provođenjem tog zakona i primjenu ovog zakona mora raditi ministarstvo. Jer pazite, ne može agencija određivati prava, utvrđivati odgovornost, naplaćivati i provoditi prekršajne postupke, sve naplaćivati i sama sebe kontrolirati, pa to ne ide nigdje. To ne ide nigdje i to bi trebalo sasvim ozbiljno doraditi kao što isto tako u članku 46. stavku 2. se kaže, stavci 2., 3., 5., 6. i 7. članka 45. zakona primjenjuju se na odgovarajući način. Za što? Radi se zapravo o cijenama i ponudama. Prema tome taj dio treba preciznije urediti itd. ali imam još pojedinačnu, pa ću na pojedinačnoj raspravi eventualno neke stvari dodatno. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HDZ-a, poštovani zastupnik Ante Bagarić. Izvolite.

Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Zakonom o preuzimanju dioničkih društava predlaže se urediti pitanje postupka preuzimanja javnih dioničkih društava sukladno pravnoj stečevini Europske unije, točnije s načelima i obavezama koje proizlaze iz direktive Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. godine o ponudama za preuzimanje. Ovim zakonom predlaže se urediti prava i obveze u postupku preuzimanja javnih dioničkih društava, a posebno pitanja koja se odnose na ponudu za preuzimanje javnih dioničkih društava, njezinog pravnog učinka na male dioničare. Tijekom razdoblja primjene važećeg zakona o preuzimanju dioničkih društava od 2002. do 2006. godine, objavljeno je ukupno 150 ponuda za preuzimanje na osnovu kojih je preuzeto dionica u ukupnoj vrijednosti 15,3 milijarde kuna, s time da su u 2006. godini objavljene 32 ponude za preuzimanje u vrijednosti od 14 milijardi kuna pa i značajnije već netko je rekao ovdje je "Pliva". Ovim zakonom se predlaže određenje trgovačkih društava čije stjecanje dionica od strane stjecatelja u udjelu većem od 25% dionica s pravom glasa te svako daljnje stjecanje 10% i više do 75% podliježe obvezi objave ponude za preuzimanje. Predlaže se i urediti način preuzimanja dioničkih društava pravnih i fizičkih osoba koje zajednički djeluju, odnosno povezane su osobe u postupku. Trenutak nastanka obveze na javno objavljivanje ponude za preuzimanje kao i njen sadržaj, način računanja postotka, sudjelovanja u pravu glasa skupštine, ciljeve i namjere ponuditelja, a s kojima se moraju upoznati radnici društva koje se preuzima te pravo prijenosa i prodaja dionica manjinskih dioničara. Također ovim zakonom predlaže se urediti pitanje nadzora nad postupkom preuzimanja te mjerodavno pravo koje se primjenjuje na postupak preuzimanja kada je preuzimatelj iz države članice Europske unije ili druge strane države kao i uređenje pitanja određivanja pravične cijene u postupku preuzimanja i to u odnosu na opseg trgovanja, na organiziranom javnom tržištu, burzi i cijene koje je potencijalni preuzimatelj stekao dionice prije objavljivanja ponude za javno preuzimanje. Ovim zakonom omogućuje se u cilju zaštite prava dioničara, ali i preuzimatelja, razvidnost postupka i njegova tijeka te ovlasti uprave i nadzornog odbora u tijeku preuzimanja. Predlaže se mogućnost ponuditelju osiguranja potrebnih sredstava kao naknade za preuzimanje dionica u novcu i zamjenskim dionicama, ali uz obavezan uvjet ponude novčane naknade ovisno o izboru imatelja dionica. u upravi i nadzor u odboru društva koji je u postupku preuzimanja nije dozvoljeno provođenje radnje koje bi mogle onemogućiti preuzimanje bez suglasnosti glavne skupštine društva osim u dijelu radnji koje se odnose na traženje konkurentske ponude. Zakonom se predlaže i uređenje prava prijenosa dionica manjinskih dioničara na način da ponuditelj koji kontrolira dionice koje čine 95% kapitala, odnosno pravo glasa društva koje je bilo subjekt postupka preuzimanja, predmet preuzimanja može u roku od tri mjeseca od isteka roka trajanja ponude za preuzimanje izvršiti preuzimanje i svih ostalih dionica uz plaćanje pravične naknade. Također u navedenom slučaju dano je i pravo manjinskim dioničarima da zatraže prodaju dionica preuzimatelju uz obvezu da ih on otkupi uz pravičnu naknadu a to je cijena iz ponude za preuzimanje. Kao i kada je nadležno tijelo države članice odobrilo objavljivanje ponude za preuzimanje ciljanog društva čijim dionicama je odobreno trgovanje na tržištu vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj. Pored navedenog ovaj Prijedlog zakona dopunjen je i izmijenjen s ciljem poboljšanja njegove primjene i ostvarenja načela postupka preuzimanja. s uvažavanjem pravne stečevine Europske unije što je Europska komisija potvrdila u svom očitovanju na Prijedlog zakona a također prilikom izrade uvažena su stečena iskustva u dosadašnjim postupcima preuzimanja. Stoga će Klub Hrvatske demokratske zajednice podržati ovaj prijedlog koji je usklađen i sa stavom i mišljenjem Europske komisije. Hvala. Klub HSP-a poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege predstavnici Vlade. Dakle nije sporna činjenica da je Konačni prijedlog Zakona o preuzimanju dioničkih društava usklađen sa pravnim stečevinama Europske unije, ali je problem u tome što je činjenično stanje u Hrvatskoj je sasvim drukčije od pravnih stečevina Europske unije, vezano za preuzimanje dioničkih društava općenito za trgovanje dionicama. Zbog toga će Klub Hrvatske stranke prava prava glasovati za ovaj Zakon pod jednim temeljnim uvjetom a to je da se ograniči, odnosno zabrani trgovanje dionicama i prijenosa trgovačkih društava za ona trgovačka društva za koja je državna revizija utvrdila da je provedena nezakonita pretvorba i privatizacija. To vam je od 1556 društava koja je nadzirala, za 1481 društvo državna revizija je utvrdila da je pretvorba i privatizacija bila nezakonita, znamo i sami da je red veličine procjena vrijednosti tih društava koja su bila prvo pretvorena pa nakon toga privatizirana iznosila nešto manje od 29 milijardi dolara, a država je uprihodovala prodajom ukupno 3 milijarde i 311 milijuna eura. Prema tome, ne možemo dopustiti da se obavlja prodaja, odnosno prijenos dionica dalje, jer na utvrđeno činjenično stanje treba primijeniti sankcije. Takva ista situacija se odnosi i vezano za banke. za banke. Za banke još nije provedena revizija, što smo mi predložili da bi provela tu reviziju Agencija za oduzimanje otete imovine, znamo sami da smo za sanaciju banaka uložili 15 milijardi eura, prodali smo za milijardu eura, a sada je vrijednost tih banaka preko 45 milijardi eura. Prema tome, nije nam isto činjenično stanje, nije nam ista podloga, i ukoliko želimo biti odgovorni a ne dopustiti da se dionice onoga što je ukradeno, u priči zvano pretvorba i privatizacija na Hrvatski način, za koje je državna revizija nesporno utvrdila da je pretvorba i privatizacija obavljena na nezakonit način ne možemo dopustiti, moramo ograničiti trgovanje tima dionicama, dok pravna država ne donese pravorijek u takvim situacijama. Znači to je onaj dio koja je bitna razlika u Hrvatskoj vezano za Europsku uniju. Jer Europska unija kada u svojim pravnim stečevinama nema ovoga problema vezano za ovaj dio koji mi imamo, vezano za ovu krađu i grabež u pretvorbi i privatizaciji i nesankcioniranje i nepostupanje po onome što je kao takva državna revizija potvrdila. Prema tome, budimo odgovorni i napravimo taj dio. Recimo, imate varijantu da je braniteljima ograničeno pravo raspolaganja dionicama u fondovima, odnosno udjela u fondovima a sada imamo drugu situaciju, da je onima koji u mnogim slučajevima su samo to je preuzimanje bilo bez bilo kakve naknade ta pretvorba i privatizacija, njima se sada daje mogućnost da to preprodaju, stječu dobit i sve ostalo ovdje smo ograničili. Prema tome, ajmo biti odgovorni i staviti ovaj dio ograničavanja prava trgovanja dionicama odnosno prijenosa takvih društava za koje je državna revizija imamo konkretnu podlogu utvrdila da je pretvorba i privatizacija obavljena na nezakonit način. to je 95,17%. Svaki slučaj prije svega treba u Agenciji za oduzimanje otete imovine, kao što imaju i Engleska i druge države provjeriti, i nakon toga kada se dobije … te te agencije onda bi ta društva podlijegala odredbama ovoga Zakona odnosno mogla bi postupati kako je određeno odredbama ovoga Zakona. Znači to je temeljni uvjet i mislim da tu moramo imati svi odgovornost da zaštitimo ono što se još može zaštititi da ne dopustimo da to ide dalje. Drugi bitan problem što ćemo trebati napraviti to je jedna strategija, kako podučiti, odnosno opismeniti Hrvatske građane što to jesu dionice, kako na koji način mogu trgovati dionicama, kupovati dionice i sve druge bitne stvari tako da ne bi ulazili u razno razne varijante gdje će na žalost loše loše proći kao što je recimo prošla kažem država, dala je 15 milijardi eura za sanaciju banaka a uprihodovala je milijardu eura. Ili situacija sa Splitskom bankom prodana je za 84 milijuna eura eura jednome Talijanu, on je odmah preprodao Austrijancu za 136 milijuna eura, i nakon dva mjeseca zadnja transakcija je iznosila milijardu eura što je prodana Francuzima. Prema tome, to je temeljni uvjet i mislim da u tom dijelu moramo biti odgovorni da bi zaštitili interese Hrvatskih građana i da bi napravili nešto što je moguće napraviti a to je vezano za pretvorbu i privatizaciju. Također moram kazati da je ovaj dio Zakona mora biti vezan i sa Zakonom o trgovačkim društvima pa bi bila možda bolja varijanta da stupaju na snagu isto vrijeme ovaj Zakon i Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o trgovačkim društvima one izmjene i dopune koje smo donijeli one stupaju na snagu 1. travnja 2008. godine, dok ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama. Tako da tu ima određenih pravnih problema, da ne govorimo o drugim situacijama. to su uvjeti Kluba Hrvatske stranke prava za potporu ovome zakonu, znači ograničimo pravo trgovanja dionicama i preuzimanja dioničkih društava, za sva ona za koje je Državna revizija utvrdila da su u procesu pretvorbe i privatizacije da je provedeno nezakonito, a kažem to je tisuću 481 društvo od tisuću 556 koje je državna revizija nadzirala. Hvala lijepa. Hvala. Klub HSLS-a, poštovani zastupnik Zlatko Kramarić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, štovani državni tajniče, kolegice i kolege. Dopustite da kažem nekoliko par objekcija u ime kluba HSLS-a. Nama se čini glede tajminga donošenja ovoga Konačnog prijedloga Zakona o preuzimanju dioničkih društava da se utakmica odigra ili igra se neki, ona sudačka nadoknada i da sad treba donijeti pravila da rezultat koji je već postignut, da se objasni zašto je došlo upravo do toga rezultata. Nema sumnje da dionice zanimaju građane Republike Hrvatske i upravo ova pomama, histerija kupovine dionica TK je upravo pokazala taj jedan veliki interes, i rekao bih da je taj interes upravo proporcionalnom znanju koje zapravo prosječni građanin Republike Hrvatske, ali ne samo prosječni ima uopće o tome što je to dionica. Mislim da je ova histerija ovih posljednjih 10-tak, dva tjedna pokazala što zapravo jedan dobar PR može napraviti, može dobro obećati u pravo vrijeme i onda zapravo ljudi povjeruju u tu brzu i laku zaradu. Ako mi dopustite samo trenutak privatnosti i sam sam odlučio da u tome sudjelujem, da nešto naučim. Slažem se 38 tisuća kuna nije mal novac, ali otprilike isto kao čovjek koji bi ovdje u ovom hrvatskom Parlamentu morao donositi upravo zakone koji će štititi građane Republike Hrvatske, onda da to ne radim po nekom dojmu, osjećaju ili političkom doktrini, nego upravo da sam nešto probam naučiti pa da bi onda zapravo mogao reći da je nešto dobro ili nije dobro i da onda kad budem glasovao da doista glasujem sa željom da da moj glas bude glas koji će zapravo štititi interese građana Republike Hrvatske. Upravo kažem sve ovo što se događalo pokazuje upravo jedno ogromno zapravo neznanje, nedostatak elementarne edukacije, nego jednostavno da mi živimo u nekoj virtualnoj stvarnosti, medijskoj stvarnosti i onda doista ta

kupovine dionica TK. Kako će priča završiti to ćemo vidjeti, ja bih želio i upravo to da ne završi kako je završilo u Španjolskoj i ne znam Njemačkoj prodaja istih tih dionica i da će građani Republike Hrvatske upravo možda zbog tajminga imati i nešto više sreće sa ovim. Ali upravo sada vraćamo se kad smo rekli da je utakmica već odigrana i da se stvari manje-više znaju, ali sad upravo neki način trebamo to ozakoniti i dati ovo zakonsko rješenje onome svega što se u ovih proteklih 17 godina u Hrvatskoj događalo. Mislim da je zapravo jedan od većih problema, ne samo u Hrvatske, nego bilo koje tranzicije upravo ono o čemu smo jučer puno govorili logika srca i logika uma da je tamo 90-te godine prevladala logika srca. Neki način ta, ona očekivanja koja su onda postojala su zapravo zamaglili svaki drugi kritički glas i upravo želja za samostalnošću, neovisnošću i za novim društvenim odnosima su bili jači od nekih, odnosno u drugi plan su potpuno potisnuli nužna znanja, teorijska znanja, znanja o gospodarstvu i što će se zapravo to dogoditi. I upravo zbog toga ta naša tranzicija je u sebi imala sve elemente prvobitne akumulacije vlasti i kapitala i upravo kad su se građani otrijeznili i kad su vidjeli upravo da je ta samostalnost svakako i visoka cijena i ona se uvijek onda se plati, ali neki puta mi u povijesti platimo, odnosno pretplatimo ono što bi se zapravo moglo dobiti kudikamo jeftinije. I elementi neke određene nostalgije i da je ono prije 90-tih godina bilo bolje upravo proizlazi iz ovih iznevjerenih očekivanja i upravo i zbog ovoga što su neke stvari ušle ono se kaže kao grlom u jagode, onda smo zapravo vidjeli da su tamo postavili tamo ribari ljudskih duša koji su vrlo kažem spretno iskoristili taj visoki stupanj emocija i želja za tim društvenim promjenama, ali zapravo ponudili su jedne odnose koji su bili spoj onoga prošloga i onoga novoga za što je bila želja da se postigne. Zato kažem treba čitati upravo ozbiljne knjige i kolega Letica mi je upravo, budući dijelimo isto mišljenje, …/Govornik se ne razumije./… teorijskom me podsjetio da je već '98. godine ugledni američki tranzitolog Joel Helman u svom paradigmatskom članku pobjednici uzimaju sve napisao sljedeće, kaže, objasnio je kako je parcijalna reformska ravnoteža opća karakteristika pogotovo svih postkomunističkih zemalja, nego je bila ključna teza da pobjednici, odnosno profiteri bolje reći rane faze postkomunizma, to su oni koji su izvukli najveću korist iz procesa privatizacije u kasnijoj fazi teže ograničenim pravnim i ekonomski reformama. Njih upravo zanima ta pravna sigurnost. Znate onda kad ste nešto dobili, to što ste dobili način kako ste dobili, onda upravo želite da netko drugi i luđi, jednako opasan to ponovno ne uzme. Znači neki način to prelijevanje morate zaustaviti i zapravo sada oni su postali najveći čak i branitelji pravne države, jer im zapravo pravna država treba. Te političke kumulirane reforme imaju za cilj legalizaciju vlasničkog i političkog statusa koji bi radikalne reforme …/Govornik se ne razumije./… prava, transparentnosti i težnji ka pravednosti u smislu jednakosti privatizacijskih prilika mogli ugroziti i ta parcijalna reformska ravnoteža smatra Helman donijela je zemljama srednjeistočne Europe najgore i od neoliberalizma i od komunizma, a nasljeđe državnog komunizma uvjet je kriznog vodstva, kriznih institucija i državne uprave, sve smo to imali i nije ni čudo ovdje što kao liberal zapravo stalno inzistiram upravo na obrani institucije.

ali to se na žalost ne događa i vi imate čitav niz doista zemalja gdje se reforme, odnosno gospodarstvo je relativno solidno, ali zapravo nema institucije, živite autokratskim, diktatorskim režimima. To nije nešto što je nepoznato, ali cijeli problem upravo svih vodstava ili velike većine vodstava naših stranaka je zapravo temeljni užasavajuća teorijska inspicijentnost i mi dan danas zapravo nemamo ovdje ovo sve, ulazimo u vrlo zanimljivo predizborno vrijeme, ja još nikako da iščitam jedan suvisao teorijski stav koji bi doista rješavao ta temeljna naša pitanja. I zaista bilo je upravo naivno, znate kada smo mi 3. siječnja upravo iz političkih razloga zapravo u "Tuđmanizmu" ili onom periodu prije prigovorili upravo to da je ta politička kontrola nad ovim financijskim i gospodarskim tokovima. Ma, ta politička kontrola na taj način je svojstvena svim zapravo tranzicijskim zemljama. Nije to nikakav naš specifikum. Isto također ovo sad isto, sada opet kao što smo onda obećavali reviziju pretvorbe i privatizacije. Sam sam jedan zakon, isto naivno vjerujući da je samo u tome rješenje. To je djelomice samo rješenje. Kao isto se sada pokušava da će se, da ćemo ako Ustav stavimo da nema zastare i kazni za ovo ratno profiterstvo rješavati naše probleme. Ma to nisu samo politička pitanja. To su teorijska pitanja koja mi sustavno izbjegavamo rješavati. Mi se sustavno, mi se samo natežemo o tome šta ćemo oporezovati, šta nećemo oporezovati, ali nema analitičkoga pristupa našim temeljnim gospodarskim problemima. Mi zapravo uopće ignoriramo ovo što se recimo ovih dva tjedna događalo u našim bankama, u ovim FINA-ma i već gdje se sve to nije događalo. Upravo ta pomama pomama ljudi da zapravo, da o nečem što doista ne zna ili gotovo ima minimalno znanja, upravo u to ide kao grlom u jagode. Evo ušao je kolega Crkvenac i njemu kao vrsnom, kao stručnjaku koji to predaje godinama na, koji je bio ministar gospodarstva zapravo također ovdje umjesto što smo se, što uvijek iznuđene proračune zapravo izostalo je ono što je temeljno, a to je jedan jasan teorijski stav jedne političke opcije, uvijek je to tako, koji bi zapravo na pravi način objasnio ono što se to zapravo u Hrvatskoj, što se dogodilo, da li se mora dogoditi, da li je moglo biti kontrolirano i koji su mehanizmi da ono što se dogodilo, a to što se nije dogodilo nije bilo dobro. Prodaja tog obiteljskog srebra, zlata kako ćemo god to zvati je nešto što je zapravo bilo nedopustivo. To je nedopustivo i to jesu bile političke odluke, ali sada mi te političke odluke trpimo. Upravo, ja sam stalno u ovom Parlamentu govorio da je ova naša, visoki stupanj nezaposlenosti posljedica, činjenica da su naše banke u stranim rukama. Pa nije interes tog stalnoga bankara da on ovdje stvara nova radna mjesta. To je začuđujuće. Moram priznati da me to malo čudi. Ali barem ovih prvih, ovih posljednjih petnaestak godina on nije pokazao taj interes da na neki način, da zapravo ono što je dobio jeftino, što je ispod svake cijene, što je potplatio da to zapravo na pravni način plasira, nego upravo ga zanima ono što je interes, a to je izvlačenje profita. Ali mi, mislim ono što i dalje kažem mi se upravo ovako natežemo da li je ta točka dnevnog reda 66. ili 68. Ja duboko vjerujem predsjedniku Sabora da ćemo sve točke stići obraditi. Ja doista se, doista se radi, radi se doista temeljito. Ali upravo stvar je jedna, stvar… Ja vjerujem, ja nisam rekao da… …/Upadica se ne čuje./… Ali dopustite mi da vjerujem. A ne zapravo da mi sada upravo sa ovim pokušavamo zapravo zamazati oči i da budemo svjesni da od toga neće biti ništa. što ćemo mi to ne znam ugraditi u Ustav. I imat ćemo uvijek, vidite imamo pokriće, mi smo to, to je ustavna kategorija, ali zapravo koja se nikad neće implementirati u stvarnosti. Taj problem teorije i prakse je vražji problem. Znate, isto meni dođe gotovo žao da Slovenci imaju jednoga ne znam Žižaka filozofa, a mi vidite …/Govornik se ne razumije./… ni jedan hrvatski filozof, a navodno ih, postoji jedna sjajna Katedra na Filozofskom fakultetu, ti čuveni …/Govornik se ne razumije./… nisu odgovorili niti na jedan izazov ovoga perioda poslije 93 godine.

E, to je problem. To je naš problem. Dok recimo za razliku od njih Slovenci, ne samo Žižaka nego cijelu jednu plejadu na filozofskom fakultetu koji zapravo, koji upravo o tome pišu šta se zapravo dogodilo i kako smo naivno, upravo naivno pristali na ovu kombinaciju neoliberalizma i ovoga kak' se zove nasljeđa komunizma. I tu je razlog nostalgija i ta rješenja i uspjeh ovih ekskomunističkih stranaka. Pa to se vidi od Mađarske, Poljske pa nadalje. Nije to ništa neobično. To su, i Hrvatske. I upravo te nostalgije, upravo gdje je taj princip sigurnosti, to je bila ta čuvena, pa i …/Govornik se ne razumije./… je o tome pisao u ono vrijeme sjajno, upravo o toj simbiozi politički elite i radničke klase. Upravo, vi ne dovodite u pitanje politički sustav, mi dovodimo u pitanje vaše radno mjesto. I još vam damo da radite na crno. Siva ekonomija. Pa to je, sve je to negdje nekada počelo, ali mi to ne pokušavamo …/Govornik se ne razumije./… nego jednostavno to prihvaćamo kao neku činjenicu preko koje prelazimo, preko koje prelazimo i pokušavamo sa političkim floskulama, dosjetkama rješavati naše temeljne probleme. I kad nam se dogodi 320 tisuća ljudi, ne daj Bože da se dogodi Španjolska. Ne zazivam ali ne daj Bože da se dogodi. Rekoh, ja sam odlučio da sam platim tu cijenu da se netko nauči, jer me nitko nije naučio. Moj sustav školovanja,

To je čista teatralizacija, teatralizacija i komercijalizacija politike. To rješava i naše gospodarske probleme, rješava i kupovinu dionica. Pa i dokaz kako smo rekli drugovi i drugarice, dame i gospodo, dokle smo dogurali, dokle smo došli. Ali to je tako i očito da će to tako i ostati. Mi ćemo stalno govoriti i pozivat se na ono što je rekao Pascal da moramo napraviti ravnotežu između logike srca i logike uma, ali kod nas zapravo uvijek srce prevlada, prevlada, pa će opet na spretnim i dobrim obećanjima će se neke stvari realizirati, a neće se u stvarnosti ništa dogoditi. Netko je govorio kako smo "Croatia-u" ostavili. Slučajno, stjecajem okolnosti, malo smo se bili pobunili, ali bila je već ideja da se "Croatia" isto jedna od tih obiteljskih ovih tih poluga da se proda. I to kome nego "Triglav osiguranju". Kao što nismo smjeli dopustiti ne znam da "Mol" kupi "INA-u", nego da upravo bude obrnuto, jer ja se jako dobro sjećam prije 20 godina kad sam išao u Mađarsku, "Mol" je bila seoska pumpna stanica u odnosu na našu ne čuje./… A šta smo to sad dopustili? To je nešto o čemu moramo se zamisliti i ne ovdje imati neki politički skriveni, skrivenu poruku. A to nam se dragi moji prijatelji u ovom Parlamentu događalo i u tome smo manje-više svi sudjelovali, više ili manje upravo nešto iz neznanja, ja isto to moram, ali isto nešto upravo iz ovih kratkoročnih pardon efekata koji će dati, neće dati nikakve rezultate.

i prpošnom izlaganju. Ipak je povrijedio naš teorijski potencijal kazajući da Slovenija ima Žižeka pa da mi imamo …/Govornik se ne razumije./… Hrvatska ima doduše na svim područjima ogromni broj stručnjaka sociologa, filozofa, ekonomista. Međutim, slovenske vlasti znaju iskoristiti te ljude, hrvatske iz preziru i to je osnovni komparativni razlog zašto. Recimo, ja ću vam kazati i time završavam. Kolega Kramariću, ima na području ekonomike danas pedesetak ljudi koji rade na vodećim europskim i američkim sveučilištima koji su mlađi od trideset i pet godina i koji nikada nisu bili konzultirani kako pridonijeti boljitku Hrvatske. Slovenci to znaju i uvijek su znali činiti.

državu da će nažalost sve ostati isto. Neće ostati isto, bit će još gore zbog toga što nekolicina njih navodno trojica se namjeravaju kandidirati i za naredne predsjedničke izbore. A kad ste govorili oko banaka moram vam samo reći ispravak. Recimo, Zagrebačka banka ima godišnji profit prije oporezivanja dobit 26% a UNICO ima 6%. Pa onda možemo vidjeti kakva je to bila privatizacija hrvatskih banaka i šta smo dobili i kuda se kapital odvlači. Hvala. Poštovani gospodine predsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Evo, nakon ovog vrlo dojmljivog gotovo na razini šire elaboracije od kolege Kramarića etike poslovanja i vrijednosti neoliberalizma ja ću se pokušati malo konkretnije vratiti na Konačni prijedlog Zakona o preuzimanju dioničkih društava i kazati kakav je stav HSS-a u pogledu konačnog prijedloga zakona. već dugo traje rasprava o Prijedlogu zakona o preuzimanju dioničkih društava. Različite strukture su sudjelovale u kreiranju, osporavanju, dodavanju novih prijedloga, uvažavanju različitosti koje postoje u hrvatskoj i praksi i teoriji u odnosu na istu takvu praksu i teoriju u I možda i premalo se danas u raspravi o ovom prijedlogu zakona uvažava jedan veliki interes stručne javnosti koji je postojao kod ovog prijedloga zakona i može se steći dojam da su u pitanju određene male nijanse i da gotovo da se nema što reći u kontekstu ovog Prijedloga zakona o preuzimanju dioničkih društava. Stvari ne stoje jednoznačajno niti usklađeno kad je u pitanju isto zakonodavstvo u zemljama postoje različiti modeli. Postoji i gotovo nepomirljiva stajališta kad su u pitanju pojedine članice Europske unije i to govori u biti o sadržaju tog problema. Naime, činjenica jeste i ona je da se preuzimanjem dioničkih društva mijenja položaj dioničara. On se mijenja ili na bolje ili na gore. I naravno ovaj zakon pokušava stvoriti one uvjete da oni čiji se položaj promijenio da oni ne bi bili oštećenici. Naravno, u hrvatskoj priči svako preuzimanje dioničkih društava, sad neću govoriti o strukturi dioničkih društava, iza sebe ima i onu drugu priču. Da li je to ona mala vrata i pokušaj legalizacije nečega što i nije u skladu sa pravnom normom kad je u pitanju način sticanja te imovine. Znači, naravno da se ne može na niti jedan način ne raspravljati ili ne staviti u kontekst kod preuzimanja dioničkih društava način sticanja primarnih dionica od strane vlasnika. I naravno da se tu moramo složiti sa onim što je Pero kazao da je naravno privatizacija kao jedan od uzročnika ne samo nepravilnosti nego i onoga onoga što se kaže u izvješću Državne revizije nezakonitog načina sticanja ne smije naći prolaz kroz ove filtere o preuzimanju dioničkih društava. Drugim riječima, ne može Zakon o preuzimanju dioničkim društvima biti na neki način filter koji će dozvoliti da se nezakonito i i nepravno stečena imovina pretvori u pravnu efikasnu i nadasve imovinu o kojoj se više neće moći razgovarati kroz kategoriju onih manjkavosti pravnih koje su zabilježene prilikom primarnog stjecanja. Zbog toga ovaj zakon otvara daleko šire obveze kod rasprave o njemu nego što se možda stekao dojam kroz dosadašnju raspravu. Zbog toga je on ustvari na sebe preuzeo veliki negativni potencijal koji postoji. Kažem nevezano da li se radi o strukturi unutar dioničkih društava. Naravno da su banke tu do sada bile gotovo kao "svete krave". One su postojale i bile su izuzete bilo iz ozbiljnih rasprava bilo od ozbiljnih pokušaja da se zakonskim prijedlozima raspravi i o njihovom pravnom legalitetu i o njihovoj pravnoj poziciji. Jer, budimo realni, u financijskom sektoru u Hrvatskoj napravljen je iskorak. Financijski sektor je gospodo konsolidiran. Stvorena je ogromna jezgra, snaga, kvaliteta, pravnost, zaštita te pravnosti u financijskom sektoru. Ali ona je stvorena na uštrb realnog sektora. Realnom sektoru se uzelo. Realni sektor su radna mjesta, domaća proizvodnja, domaći kapaciteti, drugim riječima građani. Njima se uzelo da bi se financijski sektor konsolidirao. On se konsolidirao na dva načina. Prvi način je bio direktno iz Proračuna su se davala sredstva da se konsolidiranju neke od vodećih banaka. Drugi način je bio da se direktno prelijevalo iz realnog sektora u financijski sektor da se pomogne, da se osnaži taj sektor. Ja apsolutno smatram da se trebalo učiniti da se financijski sektor ojača. Zašto? Pa zato naravno da i građani od toga imaju koristi. Da imaju koristi da mogu dobiti povoljne kredite, povoljne zajmove, da mogu na financijskom tržištu ostvariti svoja prava. što se događa kada realni sektor ne prati realnu poziciju financijskog sektora. Događa se da vi dobijete vaše kredite. Da vi dobijete vaše zajmove na jednoj strani. Ali ne možete vratiti sve te zajmove. I to se ne odnosi samo na građanina pojedinca nego kao državu kao javnu vlast. I što se dalje događa? Pa vas u stvari netko preuzima. Kad vi ne možete vratiti kredite onda preuzima vašu kuću, vašu nekretninu. Vas, vas samih. Ako ne možemo realni sektor podići da može udovoljiti mogućnostima financijskog sektora tada smo stvorili jednu neravnotežu. U toj neravnoteži umjesto da realni sektor podižemo, da domaće kapacitete osposobljavamo da mogu biti u funkciji financijskog sektora mi i dalje jačamo privilegiju i osnažujemo one koji već ionako previše imaju. A to je financijski sektor. To su naše banke. To su dionička društva koja kroz postupak preuzimanja ne rade samo financijsku transakciju podizanja cijena svojih dionica nego traže pravnu zaštitu u bijegu od mogućeg, uspostave potpuno pravnog reda u traženju onih koji nisu na pravan način stekli svoju imovinu. Prema tome imamo dva procesa. Obadva su jednako opasna ako se na njih pravovremeno i efikasno ne reagira. Zbog toga moramo u kontekstu ovog zakona. U njemu je dobro slažem se apsolutno da se uprava od sada može miješati. Da ona može ustati protiv neprijateljskog preuzimanja da bi zaštitila svoje legitimne interese. Određene elemente zakona koji podrazumijevaju način preuzimanja koji će biti u funkciji onih koji će biti manjina. Koji će biti u funkciji onih koji su zaposlenici. To podržavamo jer su to prirodni ali tehnički procesi. Oni ne daju odgovor na ova krupna i sadržajno najvažnija pitanja. Prema tome ono što želim upozoriti u ime Kluba HSS-a. Naravno da će daljnji razvoj financijskog sektora tražiti i našu vjerodostojnost kod građana. Prema tome činjenica je da mi, to je bio slučaj sada i kod ove ove javne ponude T-Comovih dionica kad se govorilo: «Dat će vam se nešto.» Nema na tržištu vrijednosnih papira bilo kakvog davanja i oduzimanja. Tržište je samostalni instrument koji djeluje u skladu sa tržnim mehanizmima. Ne može država dati i ne dati. Na kraju to je kriva poruka. Ne možemo našim građanima slati poruku da država nešto daje. Država nije ni miješač u poslu. To se država, održava na tržištu koje ima svoje striktne mehanizme. Prema tome ne smijemo građane učiti u u ovoj fazi kada imamo građane koji nedovoljno znaju o tržišnom poslovanju kroz vrijednosne papire, kroz dionice i tako dalje. Pa od Pliva-e na ovamo, od Pliva-e na ovamo da smo kao društvo željeli iskoristiti potencijal naših građana onda bi razlika kod Pliva-e koja je iznosila izuzetno U odnosu na sve druge transakcije ona je bila elitni pobjednik. Mogli smo sve te naše građane umjesto da štede 3, 4% godišnja kamata na stranim bankama da se uključe u proces kod preuzimanja preuzimanja Pliva-e. Zaradili bi 30, 40 i 50%. Naši građani. A ne špekulanti koji su i kod ove trgovine T-Com-ovih dionica kupovali po 300, 400, 500 tisuća i da ne bi na kraju ispalo da od ovog silnog brojeva upisanih građana stoji svega nekolicina koja se može svrstati u ove klupe saborske. Pa nismo valjda zbog njih to učinili. Prema tome pristojno je da one javne vlasti koje djeluju u sustavu financijskog tržišta Republike Hrvatske, HANFA prije svega, poduzme mjere da se oni koji su kroz razno razne punomoći, kroz razno razne varijante kupovali dionice i na taj način nezakonito, tvrdim nezakonito žele koristiti privilegiju koja je namijenjena građaninu pojedincu. Prema tome i o tome moramo voditi računa da opća korist ne bude pretvorena u pojedinačnu. I to je zadaća zakona. I to je razlog o čemu treba razgovarati. Ali gospodo bez ozbiljnog obrazovanja i stvaranja ispravne slike o tome što je zadaća financijskog tržišta, što je zadaća vrijednosnih papira, što je zadaća i mogućnost nositelja dionica ne možemo se nositi sa suvremenim načinom poslovanja u kome građani mogu imati svoj interes i svoju korist. Ali ponavljam bez razvoja realnog sektora, podizanja domaćih kapaciteta, stvaranja novih radnih mjesta, novog zapošljavanja i stvaranje realne, stvarne vrijednosti neće biti prostora za Špekulacije na financijskom tržištu traju samo do onog momenta kada se uspostavi realni sektor u onaj odnos koji on treba zauzimati. Jer samo realni sektor svojim kapacitetima kapacitetima daje pogonsko gorivo za financijski sektor. Financijski sektor će u ovakvim uvjetima djelovati samo dokle imamo raspoložive resurse. A te resurse gospodo dobro smo prodali. Kad nestane kapaciteti iz tih prirodnih resursa, neponovljivi, nekretnine, jake hrvatske državne tvrtke tada će pasti gospodo i financijsko tržište pod uvjetom ako ne podignemo domaće kapacitete. Prema tome ovaj zakon naravno nema odgovora i ne želim na njega pribaciti svu ovu kritiku ili ovaj, ovu raspravu koju sam posvetio. Ali on je taj koji se je našao na meti iz razloga što se pred njime pojavila dvojaka odluka, da bude legalizator nečega što nije u redu. I na drugi način da se prilagodi europskim standardima protiv čega naravno nemamo ništa ukoliko su oni u interesu i pojedinca dioničara i manjinskog dioničara, ali i uprave i zaposlenika. Hvala lijepo. Hvala. U 10 i 40 isteklo je vrijeme za raspravu u trajanju od 10 minuta. Poštovana zastupnica Vesna Škare Ožbolt. Nema je. Gubi pravo na riječ. Poštovani zastupnik Slaven Letica. Izvolite. Evo štovani gospodine predsjedniče, slučaj je bio baš da govorim iza kolege Markova. I zbog toga ću ukazati na nekakvu dvojbenu vjerodostojnost nas u ovom Visokom domu i uopće hrvatske politike. U današnjoj "Slobodnoj Dalmaciji" objavljena je jedna od najzanimljivijih fotografija u zadnjih nekoliko godina. to je fotografija kolege Pankretića, kolege Friščića i kolegice Đurđe Adlešić na kočarici Kamnik.

na kočarici vjerojatno znaju plivati, a prvi put vjerojatno su na kočarici. Prepustili su kormilo Đurđi Adlešić što ne ukazuje na velike perspektive hrvatske politike. Ante Markov koji sve zna o kočaricama uopće nije u slici. I umjesto da HSS se bavi svojim tradicionalnim poslanjem o kojem je tu hipotetski govorio kolega Markov, a njegovo tradicionalno poslanje gospodine predsjedniče je prosvjetiteljsko. Upravo je HSS trebao obrazovati hrvatski narod i u odnosu na dioničarstvo i na burzovno poslovanje kompjuterski ih opismeniti itd., itd. Druga je tužna činjenica, ja sam jutros došao u ovaj Visoki dom sa velikim očekivanjima. Prije svega sam očekivao da ću u Domu naći kolegu Josipovića koji predlaže čak i ustavne promjene koje bi onemogućavale zastarijevanje kaznenih djela iz pretvorbe i privatizacije i neku postfestum kriminalizaciju ratnog profiterstva. Njega nažalost tu nema. Nema kolege Jurčića, moga dragog kolege koji hoće biti premijerski kandidat. Nema kolege Slavka Linića koji je htio prodati i Croatia Osiguranje Slovencima bud zašto. Drago mi je da se je pojavio Mate Crkvenac, međutim nestao je, nekako me je obradovao. Prema tome ja ću govoriti ovdje o drami hrvatskoga društva kojeg smo mi ne promatrači nego nažalost sudionici i suodgovornici. Kolega Kajin je govorio iz zakona i ima dojam da je on jedini pročitao zakon, što nije točno. Zakon je sigurno pročitao i kolega Pero Kovačević, a djelomično ga je pročitao i kolega Kramarić koji ne mora detaljno pročitati jer su njegovi uvidi konceptualne i teorijske naravi. Prema tome ja ću ovdje govoriti o drami hrvatske privatizacije i stvaranju novih iluzija. Dok se mi bavimo ratom, otimačinama, preprodajama, nekompetencijama ispred nas se događa i priprema nova drama koja se zove javno privatno partnerstvo. To je prostor novih pljački. Vi promatrate ovih dana i stalno pratite tehnologiju toga čime će se baviti Državno odvjetništvo, ovaj Visoki dom, ministri, roniti suze i predlagati ustavne promjene koje će zabranjivati, odnosno pokušati inkriminirati pljačku iz sustava javnog privatnog partnerstva. Dobra naša država, Vlada, da neki elitni prostor u nekom centru grada, neku vojarnu ili što god lokalnoj samoupravi. Pred lokalnom samoupravom se pojavi neki opsionar koji ima ready-made projekte recimo sa Grčke i Olimpijade ili sa nekakvog europskog, iz nekog europskog projektnog biroa, dobije zemlju za badava kao ulog javnog partnera u tome, on nađe kapital sumnjive ili transparentnog porijekla i napravi fantastičnu pogodbu da takvu da takvu dvoranu od ponoća do 11 ujutro koriste djeca u školama, a da se komercijalno eksploatira od 1 poslije podne do 10 sati uvečer. Recimo, to je jedan od modela. Ovih dana gledate u Zagrebu koji je nažalost i na moju veliku tugu zadesio, ja sam mislio samo prokletstvo vode, međutim zadesilo ga je i prokletstvo pobune prirode. Dok građani šute, dok su smjerni i preplašeni prirode se pobunila. Znači i preko vode preko urušavanja, preko podzemnih voda. I vidite, razmjene različitih građevinskih parcela. Isto po sistemu ja tebi, ti meni, pola meni, pola njemu, pola bagi. I sada govorimo o tome kako riješiti jedan problem, ja ću se u ovom zakonu osvrnuti samo na jednu točku u odnosu na koju sam u sistemu saslušavanja kandidata za Ustavne suce postavljao jedno pitanje. Pitanje je otprilike glasilo: "Slažete li se vi sa presudom Ustavnoga suda da većim, vlasnik 95% dionica ima pravo izvlastiti, odnosno preuzeti po tzv. pravičnoj cijeni dionice manje vrijednosti od 5%?" Od mislim 17 ili 18 kandidata za ustavne suce samo su se dvojica složila sa tom tezom. Dakako oni su se htjeli učiniti nama socijalno osjetljivima. Bit će zanimljivo promatrati kako će se ponašati kako suci Ustavnoga suda jer ste vi preuzeli kao dio pravne stečevine odredbu koja u trenutku prijema Hrvatske u Europsku uniju će omogućiti većinskim vlasnicima da izvlaste male dioničare koliko sam shvatio iz ponude o preuzimanju, ako sam dobro razumio vaše. To je fantastično rješenje, kao što općenito postoje izvrsna rješenja za stare tržišne privrede, za stabilne vlasničke sustave, za sustave gdje su pronevjere, pljačke i otimačine napravljene prije 100, 150 i 200 godina. Prva generacija pljačkaša poslala je djecu na elitne europske američke škole. Druga generacija je otvorila humanitarne zaklade. A kod nas ime logiku EURONA kojoj je segmentalno tu naslutio nešto i Pero Kovačević koji iz hrvatskih banaka koje su prodane za milijardu eura, koje trenutno vrijede 45 milijardi eura, izvlače profite koji su dva ili tri puta veće od domicilnih profita u tim bankama u zemljama iz kojih one dolaze i onda organiziraju spektakularne humanitarne akcije otkupa štapa koji je pao na sljemenu Jeleni Kostanić. I cijela hrvatska javnost blagoslovljiva te ljude kao velike humanitarce. One taj štape plate 100, 200 tisuća kuna i otkupe od nas nezdravu i bolesnu savjest. Ja ću vam kazati samo na primjeru koji obrađujem u jednom materijalu koji će doći na dnevni red, gospodin predsjednik će na kraju ovog mandata sve više imam sklonosti prema vašoj mudrosti, stavili ste na dnevni red raspravu o gospodarskom stanju hrvatske nacije i usvajanje programa gospodarskog razvoja Republike Hrvatske koje je izradio veliki hrvatski znanstvenik i ekonomist gospodin Mate Babić. U tom materijalu ćete pronaći, svi ste ga kolege dobili, recimo tužnu sudbinu ili priču o samo jednoj banci. O Splitskoj banci koju je Mate Granić, odnosno ne Mate Granić nego njegov brat Goran Granić prodao čim su došli na vlast, za 84 milijuna eura, Talijanima. Talijani su je sljedeće godine prodali Austrijancima za 136 milijuna eura, a onda su ih Austrijanci prodali Francuzima prošle godine za milijardu i 10 milijuna eura. Zanimljivo da je dobri Mate Granić, odnosno dobar Granić kada je to prodavao, dao nekoliko konferencija za tisak u društvu Slavka Linića i pokojnog Ivice Račana koji je doista bio jedan dragi čovjek ali se nije razumio u gospodarstvo i ne može ga se ni u to doba ni danas za bilo što kriviti, jer u pravosudnom sustavu neznanje vas ne eskulpira odgovornosti, a u politici na žalost da, on se hvalio da će ta prva prodaja spektakularno spasiti hrvatski turizam. Prema tome, Biserka malo se sredite, nemojte uopće više govoriti mi u SDP-u. Ja ne znam šta ste vi u SDP-u kad vas nigdje nema, premijera vam nema uopće u ovoj dvorani. Prema tome ja vam kažem, mi moramo ovaj zakon vratiti ili odgoditi njegovu primjenu. Napraviti jednu teorijsku konklavu na tragu opozita o onome o čemu je govorio Kramarić koji je mazohistički kritičan prema hrvatskim znanstvenicima, a udignut prema Žižeku koji i jeste najproduktivniji, najčešće citiran i na možda najgenijalniji filozof i znanstvenik i sociolog s područja jugoistočne Europe. Međutim, ako bismo kritičkoj analizi izložili ovaj zakon onda recimo odredba koju sam tu samo citirao, a još 22 odredbe bi opravdale moj duboki skepticizam. Ja osobno ću predsjedniče biti protiv toga zakona. Hvala. Replika, poštovani zastupnik Ante Markov. **Markov, Ante (HSS)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Letica točno je da smo jučer bili na ribarici, jer smo željeli upozoriti da jučer na jučerašnji dan prije četiri godine je na prijedlog HSS-a donesen Zakon o ekološkom ribolovnom pojasu donesen, ali nikada aktiviran, nikada realiziran. Pa smo željeli napomenuti da odluka koja je donesena da se aktivira 1.1.2008. jer smatramo da je konačna i da je nitko neće i nema pravo mijenjati. A ja sam kao dobar domaćin želio i predsjednika Frišćića i predsjednicu Đurđu upoznati i kazati im da će vrlo brzo naučiti kako se vozi i ribarica i to je samo dokaz da ćemo kada dođemo na vlast, znati vrlo brzo i građane naučiti kako se treba postupati sa onim vrijednostima koje u ovom momentu uzimaju drugi a ne naši građani. (HDZ)** Tko će upravljati? Tko je upravljao? Je li bila kočarnica ili plivalica ili ribarica? Je li su se sretno, jesu se svi troje sretno iskrcali? … Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Slaven Letica. **Letica, Slaven (Nezavisni)** To je zgodna gesta, na žalost isprazna gesta i zakašnjela gesta. Vi ste imali pravo kolega Markov bili ste na vlasti i mogli ste aktivirati isključivi gospodarski pojas, mogli ste formirati obalnu stražu, mogli ste napraviti što god ste, mogli ste čak i spriječiti da jednu tragičnu praksu da će Hrvatska prvi puta u zadnjih 150 godina ostati bez podmornice. Sve ste mogli jer se u to razumijete. Navodno ste i vlasnik od pet otoka, ali niste htjeli. Prema tome ne vjerujem vam ni riječ u odnosu na ovo kočarenje. To je jedno folklorno

Završni osvrt, državni tajnik Ante Žigman. duge rasprave o ovom zakonu, ja bih se doista vratio malo na meritum ovog zakona i možda odgovorio na par rasprava zastupnika, pa evo vezano za dio rasprave od uvaženog zastupnika Markova. Ja bih htio reći par pokazatelja vezano za realni sektor. Dakle financijski sektor i … /Ne razumije se./ … i doista možemo reći da već dugi niz godina nemamo većih stresova. Zadnji koji je bio, dakle je bio vezan uz Riječku banku koji je bio uspješno riješen u to vrijeme i doista kada pogledate realne pokazatelje, a realni pokazatelji znamo što su, gospodarski rast, stopa nezaposlenosti, stopa rasta izvoza itd. onda ćete vidjeti da se radi o dobrim pokazateljima i oni ne mogu biti loši jer su jednostavno dobri. Državni zavod za statistiku je neovisno tijelo koje to mjeri rast bruto domaćeg proizvoda od 7% je realni pokazatelj, pad stope nezaposlenosti ispod 11% je realni pokazatelj. Rast izvoza u prvih 7 mjeseci od 11,6% je također realni pokazatelj, niska inflacija, rast prihoda od turizma, dakle sve su to realni pokazatelji koji pokazuju dakle da konsolidacija financijskog sektora ima itekako smisla da se stvari pokrenu u realnoj ekonomiji. Koja je uloga države bila u ovom zakonu? Dosta se o tome tijekom rasprave govorilo. Uloga države bila i jest dakle osigurati najbolji mogući okvir za hrvatske građane i ovaj zakon zapravo upravo to i omogućuje. Pa ću evo članak 46. oko ovih regulira, dakle pitanje ovih 95% onih koji imaju vlasništvo, kaže da oni koji drže najmanje 95% dionica s pravom glasa ciljnog društva manjinski dioničari imaju u roku od tri mjeseca od isteka roka trajanja ponude za preuzimanje pravo na prodaju svojih dionica sa pravom glasa ponuditelju. Uz obvezu ponuditelja, uz obvezu koji ima 95% i koji to preuzima da te dionice otkupi uz pravičnu naknadu a ne da daje sramotne niske cijene ovim malim dioničarima koji do kraja ostanu. Dakle cilj zakona je je da se rukovodi načelima koji su usmjerena zaštiti svih posebno manjinskih dioničara. Možda se mogao steći krivi dojam dakle tijekom ovog dijela rasprave da ovaj Zakon to ne čini ali doista to čini. Dakle, osiguravanje pravične cijene kao što sam malo prije citirao iz članka 46. stavka 1. jasno određivanje trenutka nastanka obveze na preuzimanje, jasno propisivanje postupka preuzimanja, osiguravanje transparentnosti i to pravovremenim obavještavanjem svih sudionika u postupku preuzimanja, da se ne dogodi da netko preuzme poduzeće a da to zaposlenici ne znaju, da to ne znaju manjinski dioničari, da to ne zna uprava, dakle svi akteri u tom smislu su ovim Zakonom zaštićeni. I usklađenje sa pravnom stečevinom Europske u nije ne znači uzimanje nečeg lošeg, nego doista, ako i to vrijedi i dobro je za 27 zemalja članica Europske unije, moram priznati da mi je teško za vjerovati da samo ovdje kod nas u hrvatskoj tako nešto ne bi bilo dobro. Vezano za to da mali dioničari moraju prodati, ne moraju prodati, vlasništvo je ustavna kategorija i ovim zakonom se nikoga ne izvlašćuje, napominjem ovim Zakonom se nikoga ne izvlašćuje nego se samo štite mali dioničari odnosno svi dioničari. Kada govorimo o tome dakle da opismenjivanju dioničara, opismenjivanju građana, građani doista sa svim svojim potezima i u smislu kupovina dionica T-HT-a i ostalih inicijalnih javnih ponuda koje će se dogoditi u budućnosti koje su bile do sada kao što je bila INA, zapravo uče u cijelom ovom procesu a ovaj Zakon im doista, koji jće biti i objavljen je već i internetskim stranicama i Sabora i Vlade, i biti će u Narodnim novinama, pomaže građanima da budu u potpunosti svjesni toga da imaju određena prava kao dioničari, ne samo u ovom zakonu nego i u nizu drugih zakona. Ovaj Zakon doista ponavljam štiti male dioničare, štiti zapravo sve dioničare koji se nalaze, upravu, zaposlenike i one koji bi se u postupku preuzimanja mogli osjetiti oštećenima. Hvala vam lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda poštovani zastupnik Damir Kajin. Gospodin Žigman je doslovce rekao da je uspješno riješen slučaj "Riječka banka", istina. Ali to je koštalo državu gospodine Žigman 200 milijuna današnjih dolara. Znači uspjeh je, ja se slažem kada sa 200 milijuna dolara spasimo jednu instituciju, ali zbog tog uspjeha nitko nije snosio nikakve konzekvence a poreski obveznici su ostali bez 200 milijuna dolara, to vam je otprilike jedan tunel kroz Učku, to je 30 do 40 km ceste, to su dvije opće bolnice u Puli, to je 20-tak recimo novih škola i svega jedna dvorana u Osijeku. Zaključujem raspravu o ovoj točci dnevnog reda.